Dragan Jonić i Goran Petković, zajedno: mr Zdravko Ponoš, Stefan Janić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Belić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović, zajedno: Borislav Novaković, Ivana Rokvić, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, dr Ane Jakovljević, Slavica Radovanović, Ana Eraković, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, Žarko Ristić, Miloš Parandilović i Dragan Ninković.Po

da podrži navedeni predlog zakona, budući da takozvani Javni medijski servis već godinama ne obavlja svoju primarnu funkciju, a to je istinito, celovito i blagovremeno obaveštavanje građana o svim važnim političkim, društvenim i ekonomskim pitanjima.Za

građane Republike Srbije na leto 2020. godine kada, dok su građani koji su protestvovali ispred Narodne skupštine zbog najave zatvaranja, zbog pandemije korona virusa. RTS nijednu jedinu reč nije rekao tome da građani dobijaju pendreke u bubrege, a za to vreme prikazuje da se akcioni filmovi sa Džekijem Čenom.Ista situacija se ponavlja i danas kada RTS nijednu jedinu reč nije posvetio protestima protiv rudarenja litijuma, dakle, nema ni tona, ni slike o dešavanjima u Valjevu, u Aranđelovcu, u Šapcu, u Loznici, u Bogatiću i najavljuju se protesti u svim drugim mestima i gradovima širom naše zemlje.Gospodo građani, ustala je kuka i motika, došlo vreme da da puca narodno trpilo i to je ono što narod neće oprostiti, ubiće vas figurativno rečeno suza narodna. Zahvaljujem.

i naše pravo da znamo samo ono što odobre na Andrićevom Vencu, već zbog toga što je to još jedno u nizu poskupljenja koja su zadesila građane u poslednje vreme.U ovoj zemlji pored korupcije jedino realno rastu cene dok imaginarno raste BDP i prosečna plata.Prosečna plata od 100 hiljada kojom se hvalite, prosečan građanin Srbije nema prosečnu platu, jedino bi bilo logično da ste prosečnu platu računali tako što ste sabrali recimo platu ovde prisutne guvernerke buduće i prošle Jorgovanke Tabaković i radnika „Jure“, pri čemu bi to izgledalo ovako. Jorgovanka Tabaković ili ljudi sa njenom platom da ne bude da nju lično targetiram, jede mesto, građanin „Jure“ jede kupus, a oni zajedno jedu sarmu.Problem je što preko 70% građana ove zemlje jede kupus, jer nema novca za meso. Minimalac, minimalna zarada ne pokriva minimalnu potrošačku korpu i ovo je još jedan u nizu udaraca i ako vam je to vama simbolično 50 dinara na džep građana.Takođe, evo ovde je ministarka Đedović ako može da odgovori zbog čega RTS u svom izveštaju godišnjem navodi da ima problem sa naplatom te takse od EPS-a, ako gospođa Đedović funkcioniše tako besprekorno zbog čega se taksa kojom mogu slobodno da kažem reketirate građane Srbije i naplaćujete preko računa za struju ne stigne do RTS-a, već ih zadržava EPS. Da li je to EPS, zaista na ivici bankrota? Zahvaljujem. Jonić** Ekološki ustanak neće podržati ovaj zakon, pre svega što uopšte ne znamo kako vi kažete na šta tih 50 tričavih dinara treba da ide.Samo ide.Samo da obavestim građane Srbije da je predsednik Upravnog odbora RTS Branko Klanšček pod formom navodnog ličnog stava u „Danasu“ objavio jedan panflet, lobistički panflet u korist Rio Tinta, da li građani Srbije treba da plaćaju lobiste Rio Tinta, koji su sticajem okolnosti zbog nekih zasluga u nekoj službi u javnom servisu? Dobro je da su tu ministarska Đedović i ministarka Vujović, jer su Rio Tinto i njegovi domaći saslužitelji zaboravili 120 istražnih bušotina na području Jadra i Rađevine iz kojih godinama curi zatrovana voda i to su činjenice. Znači ovo nije uzbunjivanje javnosti, koje zagađuje okolno zemljište i podzemne vodotokove.Postavlja se pitanje Rio Tinto ne namerava da sanira te bušotine, šta će raditi ne daj Bože, ako počne komercijalna eksploatacija. i o načinu kako bi se, na koji bi se litijum, rudario u Srbiji. Da li to znači ministarko Đedović, da su građani Srbije zamorčići na kome će se jedna kompanija sa veoma lošom reputacijom u svetu koju je podržavala Hitlera, i koja je izazvala građanski rat na Papu i Novoj Gvineji, pošto se brinete za male nacije, da i to kažem, a takođe i uništila staništa Aburadžina pre mnogo godina, posle čega su se izvinili. Građani su dužni da to znaju, tako da ne smemo podržati rudarsku kompaniju angloaustralijsku u kojoj Kinezi drže kontrolni paket akcija od 14%. Hvala lepo.

Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, članovi Vlade, uglavnom smo dosta, mi ćemo biti protiv usvajanja odluke o uvođenju takse, ali ono što ja želim da kažem da jedna strana koju ovde slušamo dva dana, to je taj kvalitativni, koliko to zaista košta i to je za prosečnog građanina 16,2% i to je 50 dinara.Međutim, jedan drugi problem na koji RTS može da obrati pažnju, a to je znači deo koji se tiče obrazovnog i kulturnog programa. Mi kao zemlja težimo i uđemo da budemo deo evropske zajednice i deo EU, na žalost po podacima sa poslednjeg popisa negde oko 33%, mi imamo funkcionalno nepismenih ljudi koji ne znaju sa digitalnim platformama.Ne znam kako je zamišljeno i na koji način da se ovi ljudi obrazuju, a bilo bi jako dobro da RTS iskoristi svoje resurse koje je imao za vreme korone i nemojte da zaboravite da je tada odrađen veliki posao i da je nastava cela išla preko trećeg kanala, i mi moramo da te ljude naučimo, te dve trećine ljudi zapravo da dobližimo digitalne platforme, jer ako mi sami u državi uvedemo, imamo elektronske krštenice, elektronske e sanduče, mi komuniciramo preko toga, imate preko dve trećine nacije koja živi u mraku i nema pojma o čemu se radi.To

. Treća stvar na koju želim da ukažem to je cenzura, ona je prisutna kada je u pitanju politički život, kada treba da gostuju ljudi iz opozicije, razni ljudi koji imaju druga mišljenja, ali nema cenzure, recimo za za estradizaciju, za tabloidizaciju ovih programa, RTS je nešto što je almamater svih ostalih kuća koja se bave informativnim programima.Tu su se nekad školovali novinari i odlazili u druge redakcije.Molim vas da obratite pažnju da ta kuća zaista održi taj status nacionalne kuće, koja će biti škola novinarstva za sve ostale televizije.Hvala vam. Hvala, gospođo Rakić.Po amandmanu, dr Živan Bajić.Izvolite. **Živan Bajić** Hvala.Uvažena predsedavajuća, uvaženi ministri u Vladi Republike Srbije, uvažena guvernerko Narodne banke Srbije gospođo Tabaković, uvažene kolege poslanici, građani Srbije, hteo bih samo da kažem da neću podržati amandmane opozicije na Zakon o javnom medijskom servisu iz razloga što mislim da građani Srbije imaju pravu da da budu jasno, precizno, objektivno i pravovremeno informisani od strane Javnog medijskog servisa u Srbiji, pa ako to znači minimalno povećanje cene ako će kvalitet usluga za građane Srbije biti bolji, sa tim sa saglasan.Svakako, amandmane neću podržati.Mi treba imamo profesionalno novinare, a ne da se novinarstvom bavi svako ko to poželi, pa smo tako danas imali situaciju da pojedini opozicioni poslanici žele da budu novinari i da prave senzacionalnu vest tamo gde je nema i da unose nemir među građane Šapca, grada iz kog ja dolazim, navodeći da gori deponija u Šapcu i da je Šabac izložen ekološkoj katastrofi.Naravno da ne gori deponija u Šapcu, jer Šabac i nema deponiju. Gorelo je, čisto zarad istine i građana Šapca, rastinje koje se nalazi neposredno uz prugu koja prolazi kroz grad.Verovatno su uzrok tome visoke temperature i ljudski nemar, ali Šabac, zahvaljujući odgovornoj vlasti, jer gradska vlast u Šapcu ima jako visoko razvijenu ekološku svest i, naravno, uz podršku Ministarstva za zaštitu živote sredine, brine zaista mnogo o zdravlju građana Šapca, odnosno o životnoj sredini u Šapcu.Deponija koja je pomenuta da gori, nemoguće je da gori jer je prošle godine ova deponija, zahvaljujući sredstvima Ministarstva za zaštitu životne sredine i grada Šapca, Ministarstvo je uložilo 140 miliona dinara, grad Šabac 50 miliona dinara, jer deponija na koju su 23 godine Šapčani odlagali smeće, a gde je prethodni gradonačelnik koji se sada naziva ekologom, tu deponiju pokrio sa 10 centimetara zemljišta i ostavio u nasledstvo našim budućim generacijama. Sada je nadležno ministarstvo i ova gradska vlast tu deponiju potpuno potpuno saniralo u skladu sa svim ekološkim propisima i evropskim standardima i od te deponije se pravi jedan nova ekološka oaza u našem gradu.Još bih samo želeo, obzirom da sam ranije pomenut da sam izrekao prilikom svog prvog obraćanja jednu neistinu u obraćanju gospođi Biljani Stepanović na jučerašnjem skupu u Šapcu.Obzirom da sam vaspitan da uvek govorim istinu i da vrlo dobro merim šta kažem i proveravam izvore onoga što sam govorio i citirao, još jedom ću zarad istine i za građane Šapca i za one poslanike koji žele da se uvere da li govorim istinu ili ne, portal „Podrinjski“ u Šapcu objavio je jučerašnji snimak govora gospođe Biljane Stepanović na obraćanju na skupu protiv rudarenja u Šapcu. Govor je trajao oko pet minuta, a na tri minuta i dve sekunde se čuje tačno, citiram: „Ja ne znam ništa o litijumu, ne znam ništa o kiselinama, osim ono što pročitam, a što svi znamo, ali znamo o novcu“.Mislim da ovakvi ljudi koji neodgovorno pristupaju ovoj temi ne treba da govore o ovim temama. O ovoj temi treba da govori 1.300 ljudi sa Rudarskog fakulteta i sa svih ostalih relevantnih institucija koje mogu građanima Srbije da pruže prave,

ne samo partijski upliv u RTS, nego upliv globalističkih organizacija i globalističke propagande, koji moramo da slušamo svaki dan preko informativnih emisija RTS-a, pogotovo Drugog dnevnika.Vremenska prognoza kao da je pisana u Davosu, a ne u našem Hidrometeorološkom zavodu. Mi dobijamo lekcije skoro svaki dan o globalnom zagrevanju koje je prouzrokovao čovek,

li mi treba bezglavo da prihvatimo na slepo Zelenu agendu i da prihvatimo zdravo za gotovo da su klimatske promene rezultat čovekovog delovanja? Za to ne postoji konsenzus naučni na svetskom nivou.Znači, nivou.Znači, mi prvo treba da napravimo Javni servis da bude naš, pa da opravda buduće eventualno veće pretplate. Znam da će to da bude teško, jer ja vidim da i gospodin Jovanov da je on u tu svoju globalističku mantru o nekim teorijama zavere, pa nas optužuje da smo teoretičari zavere. Prvo, to nije vaspitano. Drugo, to je tačno iz udžbenika CIA, gospodine Jovanov.Mi

da bi diskvalifikovala sve one koji su sumnjali u zvaničnu verziju atentata na predsednika SAD-a Džona Kenedija i to se sada koristi da bi se diskvalifikovali protivnici.Ja mislim da bi bilo mnogo bolje da govorimo argumentima. Mi tražimo argumentovanu raspravu, ali ako nas vi etiketirate kao teoretičare zavere, šta mi onda možemo da kažemo za vas? Da ste partija Davosa, a ne samo Rio Tinta.Vi prihvatate sve globalističke floskule, sve globalističke programe i zato vam i ne smeta RTS, zato što ste izgleda na istoj liniji. Prihvatili ste ne kritički ulazak da osnujemo centar za Četvrtu industrijsku revoluciju Klausa Švaba. Znači, mi smo se potpuno priključili tome a da o tome nije bilo nikakve javne debate.Hvala.

CIA.Za razliku od vas, nikad u životu u Americi nisam bio, a vi ste tamo živeli, tako da su pre vas mogli da zavrbuju nego mene, a onda a onda ste se vratili ovde da vodite tobož rusku propagandu, a tako je vodite da samo oni gde ste nekad živeli od toga imaju koristi. Samo štetu pravite onima čije interese kao zastupate.Toliko štetu pravite ruskoj propagandi da ja mislim da ta CIA očigledno očigledno ne izlazi slučajno iz vaših usta, jer je nemoguće da toliko grešite, jer je nemoguće da to tako nesvesno radite, jer to što vi radite, hvaleći antiglobalističku i prorusku poziciju, direktno ide u korist globalistima i antirusima.Toliko ste antireklama za one koje zastupate, toliko loše argumente, o kojima govorite, koristite da je očigledno da, ako već nekakve veze neko ima sa CIA-om, dovoljno je samo da pogledate u ogledalo i sve će vam se samo kazati.

Ja sam vodio kancelariju Fonda strateške kulture ruskog u Beogradu. Znači, redovno me pozivaju ruski mediji. Oni su valjda ti koji mogu da procene.Pisao sam i kolumne za njih i pišem za RT Balkan. Valjda oni mogu da procene koliko sam ja štetan po njih. Da sam toliko štetan ne bi me stalno zvali da gostujem, niti da budem kolumnista, ni da idem u posetu

radio neko za Ruse ili za Amerikance, jer mi smo ovde da radimo za našu zemlju. Baš me briga kom se vi bogu klanjate, onom u Vašingtonu ili onom u Moskvi.Što se tiče toga koliko ste uspešni, pa prebrojte mandate koliko ste ih dobili. Pogledajte koliku podršku Rusija ima u našem narodu, a koliko ste mandata vi kao ekstremno proruska stranka dobili. To pokazuje vašu uspešnost i to pokazuje ispravnost moje teze da sve što radite, radite u korist nekih drugih. Hvala.

mislim da treba u ovoj raspravi o taksi, povećanju neznatnom takse za bolje funkcionisanje javnih medijskih servisa, ukazati na jedan aspekt koji do sada, nažalost, nije bio vidljiv vidljiv u ovim raspravama, a to je pitanje informisanja na jezicima nacionalnih manjina. Poznato je da u medijskom prostoru Srbije postoje dva javna medijska servisa, osim RTS koja je bila u najveći

obezbeđuje Ustavom zagarantovano pravo na informisanje pripadnika nacionalnih manjina na maternjem jeziku. Ovo neznatno povećanje takse

prepoznaje kao jedinstvena ne samo u našoj državi nego i šire, neki govore čak i u Evropi, a to je njena višejezična produkcija i informativnih i drugih programa.Podsetiću da televizija Vojvodine emituje program na 14 jezika nacionalnih manjina i na srpskom kao većinskom, a isti isti slučaj imamo i kada je u pitanju radio Novi Sad. Na drugom programu se emituje celodnevni program na mađarskom jeziku, a trećem programu na 13 jezika. U tom smislu mislim da,

uzor i primer dobre prakse.Postoji naravno razlika kada je u pitanju informisanje na manjinskim jezicima u okviru RTS. iz Stranke demokratske akcije su ukazali na izazove koji postoje kada je u pitanju informisanje na bosanskom jeziku. Podsetiću da u okviru RTS postoji redakcija na romskom jeziku, prva takva u Srbiji koja proizvodi program i za televiziju i radio Beograd. Postoje emisije na albanskom jeziku, zimus smo imali u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog veća i okrugli sto o tome na koji način bi se informisanje na bosanskom jeziku moglo uspostaviti kada je u pitanju ovaj Javni medijski servis.Naravno da u komunikaciji sa upravama, pre svega RTV, svesni smo unutar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog određenih izazova koji postoje. Kada su u pitanju programi na manjinskim jezicima, to je visina plate profesionalno zaposlenih osoba, zatim zapošljavanje mladih novinara i naravno novi i raznovrsniji sadržaj u produkciji programa. Verujemo da će povećanjem ove takse i deo tih problema biti uspešno razrešen.Želim

proizvođača takvih medijskih proizvoda, sigurno će imati brojne beneficije kada je u pitanju zadržavanje kvaliteta, ali i razvoj razvoj programskih sadržaja, institucionalnih kapaciteta redakcija na manjinskim jezicima. Zahvaljujem. Hvala vama gospodin Žigmanov.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik gospodin Marijan Rističević.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč

Šolakovim medijima sa kojima je blizak i ovaj vođa opozicije, da ne kažem crvenokosi, jer će mi to onda zameriti.Dakle, ja sam postavio pitanje RTS-u o odnosu između „Dajrekt medije“ i RTS-a u odnosu na sportske prenose koji su bili emitovani na Šolakovim medijima, a da je to bilo suprotno tada članu 64. Zakona o medijima, gde takve najvažnije događaje od interesa za sve građane Republike Srbije mogu da prenose, pod jedan, mediji koji pokrivaju celu teritoriju Republike Srbije i koji emituju program, ne reemituju, nego emituju program, reemitovanje je sasvim drugi pojam. To se nije događalo i RTS je prepuštao te najvažnije sportske prenose koji su bili krcati skupim reklamama itd. i tako su Šolak i ovaj vođa opozicije prihodovali. Moj interes je bio zašto RTS prepušta te prenose i da mi kažu da li postoji neki ugovor između „Dajrekt medije“ i RTS?Dobio sam odgovor žutog Bujketa koji je otprilike napisao ovako – da, tačno je da su prenosili i da imaju ugovor,

Dakle, nešto što je od interesa za javnost itd, nešto je javni servis, oni su sebi dali za pravo da, recimo, u odnosu sa „Dajrekt medijom“ imaju ugovor koji je toliko poverljiv da se o sadržini ugovora ne može ni diskutovati.Nadalje,

Naime, članom 27. Zakona o oglašavanju, mediji koji reemituju program nemaju pravo na domaće reklame, odnosno mogu da emituju samo izvorne luksemburške reklame i upravo zbog toga što ne koriste marketinško tržište Republike Srbije ne plaćaju Srbiji ništa, dok ovi domaći mediji, uključujući RTS, koji to daleko manje plaća, moraju da plaćaju REM-u, Ratelu poreze itd. Ovi programi koji reemituju program to ne plaćaju, ali nemaju pravo ni da da deluju na marketinškom tržištu Republike Srbije, odnosno da emituju domaće reklame, ali gle čuda – oni svi, ti mediji, 30-ak kanala Šolakovih, imaju domaće reklame. Dakle, to nisu reklame iz izvornog programa iz Luksemburga. Ukupno emituju 33 kanala 200.000 sekundi dnevno, ubacuju domaće reklame, nezakonito i suprotno članu 27. Ako uzmemo samo po tri evra, to je 600.000 evra. Ako to pomnožite sa 365 dana, onda znate kolika je pljačka od strane Šolaka i ovog njegovog pomagača od danas vođe ovih opozicionih poslanika. Hvala.

dve čvarke? Pitam to zbog sledeće činjenice. Ima veze sa litijumom i cenom litijuma na tržištu. Ako ne jedete čvarke, a možda i jedete, treba da znate koliko oni koštaju, koliko košta tona čvaraka, koliko košta tona litijuma.

Umesto da uložite u poljoprivredu, vi nam prosipate priču o nekakvom litijuma. Ako jedete čvarke, treba da znate da oni mnogo više vrede, nego taj litijum za koji ćete prodati dolinu Jadra. Hvala. Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik, gospođa Nevena Đurić.Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević i dr Dragana Rakić.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč Poštovane građanke i građani Srbije, ovim amandmanom smo, moj kolega narodni poslanik Srđan Milivojević i ja, želeli da pomognemo RTS-u da RTS pomogne Aleksandru Vučiću da konačno održi bar jedno od svojih prethodnih obećanja koja je dao građanima Srbije, da će se pretplata odnosno taksa za RTS ukinuti. Tako da mi predlažemo da ovaj zakon, odnosno ove izmene zakona, krenu da se primenjuju 15 dana od dana objavljivanja. Ovo produženje roka sa osam na 15 dana je adekvatno vreme upravi RTS-a da se pripremi za ukidanje ovakvog načina finansiranja.Dakle, pomažemo da naprednjaci ispune bar jedno od svojih obećanja. Kao što znate, Aleksandar Vučić i njegov raniji predsednik, Tomislav Nikolić, o kome danas ne znamo ništa, ni gde je taj čovek i da li je uopšte živ, oni su predlagali, osim smanjenja i ukidanja pretplate RTS-a, predlagali su da se smanji broj poslanika sa 250 na 120, da se smanji broj ministarstava na 15. Kao što vidite, to se povećalo, kao i pretplata za RTS. Danas imamo 31 ministra.Obećavali ministra.Obećavali su da penzije neće smanjivati i, gle čuda, baš su to uradili. Obećavali su da će smanjiti broj službenih automobila. Gle čuda, danas se procenjuje da ih je preko 30 hiljada u Srbiji. Obećavali su borbu protiv korupcije i kriminala. Zamislite, Srbija je lider po korupciji i kriminalu u Evropi i u svetu.Takođe, ne smemo zaboraviti ni ono čuveno obećanje o kanalu Dunav-Morava-Vardar-Egejsko more. To je trebalo da donese oko 100 milijardi evra stranih investicija. Ja se pitam šta bi sa tim kanalom? Kanala nema, kao što nema ni ispunjenih obećanja. Nema, nažalost, ni odgovornosti.Ono odgovornosti.Ono što smatramo da je važno za građane, važno je da imaju RTS koji ih pravovremeno, istinito informiše, ali ovakav RTS je sve drugo samo ne javni servis građana. Nažalost, mi imamo RTS koji nekažnjeno krši pravo građana na istinito, potpuno i pravovremeno informisanje koje je građanima garantovano po Ustavu.Građani nisu u obavezi da plaćaju propagandu s kojom ih zasipa informativni program RTS-a.Takođe sam ostala dužna građanima objašnjenje zašto smo Milivojević i ja predložili da taksa za RTS bude 40 dinara. To je zbog toga što je kvalitet informativnog programa RTS-a baš takav. Oni su sami sebe srozali na kvalitet informisanja jednog tabloida u Srbiji i to je prava mera njihovog programa. Znači, informativni program RTS-a je program koji obmanjuje građane, koji građane ne informiše nego ih dezinformiše, upravo onakav kakav nas zasipa propagandni materijal sa naslovnih strana tabloida u Srbiji. Hvala. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Primili

izveštavanjem javnog servisa, kako su nezadovoljni pripadnici SNS, a pri tome su rekli da je zastupljenost opozicije čak veća nego što je zastupljenost vladajuće stranke.Samo da kažemo metodološki - mi živimo u državi gde su partija i država jedno te isto, gde je to uzurpirano na osnovu činjenice da je partija uzurpirala protivustavno vlast. Na osnovu toga se metodološki ne može razdvojiti kada neko ko je iz političke stranke na vlasti govori u ime Vlade ili kada govori u ime stranke, jer je to postalo sve jedno te isto.Takođe, što se tiče primedbe da, eto, nesrazmerno prisustvo Aleksandra Vučića, predsednika države, je prirodno zato što je on mnogo aktivan, pa kaže - čovek stalno nešto radi, svuda ga ima, prirodno je da ga ima u medijima toliko. Nije prirodno, prirodno je da ga bude na tapetu Ustavnog suda, jer ta njegova aktivnost nije zasnovana na Ustavu, ta njegova aktivnost je protivustavna. Prema tome, ne treba da bude na RTS-u, nego na Ustavnom sudu.Najzad, kad ste govorili da su urednici iz vašeg doba, šta god to značilo, ti urednici u tom nekom drugom dobu su mogli da budu nezavisni i da uređuju uređuju program bez uticaja. Sada su podobni, upravo zato što rade ono što im se kaže. Isto tako biste mogli da kažete - evo, i Vesić je iz vašeg doba, pa smo ga zadržali. To vam je isti princip analogije. Hvala.

desetog&quot;.Ovo sam sa namerom rekla zato što sve vreme ovih dana svi vi insistirate na dnevnom redu. Meni je namera, mi nismo odmakli od 3. člana prvog zakona, da radimo samo po dnevnom redu. Zamerate svima što ne govore po amandmanima. Evo ja sam sad pročitala kako glasi vaš amandman. Znate i sami šta ste rekli.Milenko Jovanov

gospodina Lutovca. Imali ste prilike samo da slušate dva minuta šta on priča i da to nikakve veze nema sa amandmanom. Nijednog trenutka ga niste vratili na tačku dnevnog reda, pa vas molim da ubuduće reagujete.Ako već hoće da rade po dnevnom redu, neka to sami krenu, a vi kao predsedavajuća imate obavezu da ih u tom pravcu usmeravate. Znači, ne da ih saslušate dva minuta da oni završe sve ono što su imali i pripremili ne znam ni ja gde i napisali da izdeklamuju, nego lepo kada vidite da govore van dnevnog reda da ih vratite na tačku dnevnog reda pa da o tome pričaju. Da nam objasne zašto treba da stupi 10 dana, a ne osam dana kako je predloženo i kako već piše.Znači, to je trebalo da uradi, a ne da nam priča zbrda zdola sve što mu palo na pamet da istroši dva minuta. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, docent dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Đorđe Pavićević, Natalija Stojmenović, docent dr Rastislav Dinić, Marina Mijatović i Bogdan Radovanović.Primili

Radovanović** Mi smatramo da je povećanje takse za RTS neosnovano zato što RTS ne ispunjava zakonom određenu ulogu.Što se tiče konkretno amandmana predlažemo određivanje preciznog datuma od početka primene zakona kako bi se otvorila javna rasprava u javnosti i u okviru nadležnih institucija o ulozi RTS, načinu finansiranja i uređivačkoj politici.Znate šta, RTS više puta je ovde pomenuto, definitivno ne ispunjava zakonom predviđenu ulogu. RTS očigledno ne zanima ova opravdana pobuna naroda i ovo što se dešava na ulicama Srbije.Meni je jako simpatično što se jedan od prethodnih govornika, poslanik vladajuće koalicije, čini mi se i juče, referisao na Aleksu Šantića. Sada, to mi je zanimljivo, motiv protesta protiv turobne stvarnosti, kao način ispoljavanja rodoljublja i patriotizma je jako važan motiv u Šantićevim pesmama. Ne znam da li ste prosto to znali. Imate onu pesmu radnog naziva „Muka“: „O klasje moje ispod golih brda, moj crni hljebe krvlju poštrapani“, Šantić je to napisao 1910. godine, želeći da prikaže težak položaj seljaka…

Dakle, jako je vezano za amandman koji sam i pročitao i obrazložio, RTS ne ispunjava zakonom predviđenu ulogu. Dakle, protesti koji se dešavaju u Srbiji nisu bili nijedan jedini sekund u centralnom dnevniku RTS-a. Šantić je pričao o protestu, kao legitimnom načinu ispoljavanja rodoljublja i patriotizma, dakle, u toj pesmi je prikazao srpskog seljaka koji je u jako teškom položaju, a tada, to je bio početak 20. veka, Srbija se nalazila u tranzitu između dva porobljivača, Turske i Austrougarske.Danas, 114 godina kasnije, Srbija se nalazi porobljena od strane SNS, to je s jedne strane, a sa druge strane, položaj srpskog seljaka je i dalje jednako težak. Znate, u Srbiji danas su prilike takve da je istočna Srbija data Kinezima, severna Srbija još ranije data Rusima, centralna Srbija beogradski pašaluk, odnosno Beograd na vodi poklonjen Arapima. Sa južnom Srbijom da i ne pričam šta je urađeno, još u vreme one bivše, bivše, bivše vlasti radikala i SPS, a ono što je ostalo, to je zapadna Srbija, to je ova naša zapadna Srbija, koja se planira dati bud zašto „Rio Tintu“. Ali, čisto da znate, ne pitate se samo vi da li će se to raditi i da li ćete to dati „Rio Tintu“, malo se pita i narod, a narod je jasan i unison u poruci da nećemo dati zapadnu Srbiju, nećemo dati dolinu Jadra, nećemo dati Požegu i to RTS mora da prenese.Još samo za kraj, ministarka Vujović je navela da projekat je daleko i da „Rio ovome.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem Pretres predloga zakona u pojedinostima.Pošto

činjenica koje smo mogli da čujemo tokom rasprave po amandmanima, a prosto zarad istine i objektivnog informisanja građana koji nas prate putem direktnog televizijskog prenosa.Naime, čuli smo tokom rasprave da

koji se naplati putem računa EPS-a, dolazi u javne medijske servise, kako RTS, tako i RTV, u skladu sa razdelom koji je definisan važećim propisima. Ne samo to, šta više, zapravo EPS onaj iznos novca koji se fakturiše, koji se iskaže na računima za električnu energiju, nevezano od stope naplate ukupno, dakle, u celosti prebacuje javnim medijskim servisima, zbog čega, moram da priznam, ni ljudi iz Elektroprivrede Srbije nisu baš do kraja najsrećniji.Druga stvar koja negde provejava, čini mi se, tokom čitave rasprave i u kom pravcu je usmerena većina amandmana, pa i diskusija tokom današnjeg dana, jeste zapravo namera da se suštinski ukine TV taksa, ili da se u tolikoj meri umanji, dakle, kako ne bi mogla da obezbedi potrebe funkcionisanja javnih medijskih servisa Srbije. Znam da je to veoma popularno, samim tim i politički oportuno, slati tu vrstu poruke građanima da će biti, dakle, oslobođeni, ne znam, nameta od 349 dinara, ali bi bilo pošteno reći koji su mogući ishodi takve odluke.Dva su moguća ishoda, samo dva i treći ne postoji. Dakle, ukoliko bi se TV taksa od 349 dinara ukinula, jedan mogući ishod je gašenje javnih medijskih servisa RTS i RTV i drugi mogući ishod je i drugi mogući ishod je vraćanje javnih medijskih servisa na teret budžeta Republike Srbije, a samim tim opet na teret svih građana Republike Srbije.Dakle, govoriti o tome da je moguće ukidanje TV takse, a da kao rezultat imamo još bolji i još kvalitetniji program javnih medijskih servisa, to da će javni medijski servisi biti u većoj meri nezavisni i od izvršne vlasti ili bilo kog drugog uticaja predstavlja bajku, samim tim vrhunac populizma i ne prolazi test elementarne logike i zdravog razuma. Hvala. Hvala, ministre Staroviću.Prelazimo na Treću tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.Primili bezbednosti.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Anna Oreg, Marijan Rističević, Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, dr Milica Marušić Jablanović,

Jablanović, Dragan Jonić i Goran Petković.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Po je Narodna Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 6. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici mr. Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović.Primili Rakić.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade u podnetim amandmanima.Po amandmanu, dr Dragana Rakić.Izvolite. Poštovani građani Republike Srbije, Narodni pokret Srbije neće glasati za ovaj predlog zakona, iz razloga što član 1. stav 5. ima retroaktivno dejstvo, gde se licima koja su već zaključila ugovore o kupoprodaji za te stanove predviđaju nove zabrane, odnosno zabrana izdavanja u zakup i davanja na korišćenje stana.Da se podsetimo samo, ugovor jeste saglasna izjava volje dveju strana, pa tako i svako proširenje obaveza. Potrebna je i saglasnost i jedne i druge strane koja mora da bude dobrovoljna. Ovde što je najveći problem jesu kriterijumi, jer je ovo egzistencijalno pitanje i ne mogu kriteriju da budu brzi prsti, već da bude dužina radnog staža u službi, broj članova porodice, eventualno zdravstveno stanje.Iz tog razloga mi nećemo glasati za ovaj zakon. Hvala. Poštovani, poslanička grupa Srbija centar – SRCE podnela je amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.Predlažemo da se član 1. navedenog Predloga zakona briše.Izmenama u članu 8. važećeg zakona proširuju se obaveze budućih i postojećih kupaca, u smislu ograničavanja da kupljeni stan izdaju u zakup, u njemu obavljaju poslovnu delatnost ili omoguće korišćenje stana licima koja nisu članovi porodičnog domaćinstva vlasnika stana, bez obrazlaganja razloga zbog čega se to

pa samim tim uglavnom nisu pripadnici snaga bezbednosti i mogu se baviti profesijama koje omogućavaju bavljenje poslovnim delatnostima u tim stanovima, kao na primer advokati.Pravo svojine postojećih vlasnika je već dosta ograničeno zabranom, otuđenja i raspolaganja kao i obavezivanjem ostanka u radnom odnosu pripadnika snaga bezbednosti na period od deset godina po zaključenju ugovora, te u skladu sa tim nema nikakvog razloga za proširivanje ograničenja. Hvala. Hvala.Dame i gospodo, 2018. godine, donet je ovaj Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. To je malo, rogobatan naziv za jednu prostu stvar. Prepoznata je potreba da se pomogne pripadnicima snaga bezbednosti da ne budu podstanari, već da imaju subvencionisane uslove prilikom kupovine stanova. Zašto se odnosilo samo na pripadnike snaga bezbednosti, a ne recimo, ne znam, na lekare ili nastavnike i slično, to sad već neko pitanje iz prošlosti, ali danas pred sobom imamo neke amandmane, to jest, imamo promenu zakona za koju mi smatramo da je loš. Imamo promenu zakona koja kaže, da ti pripadnici snaga bezbednosti koji su te stanove kupili po subvencionisanim uslovima, te stanove već im je zabranjeno starim zakonom da ih prodaju. Sad im se zabranjuje da ih izdaju ili da dozvole drugim licima koji nisu članovi njihove uže porodice da u njima žive.Mi mislimo da je ovakvo rešenje loše je iz tri razloga. Pod jedan, nepravedno je. Pod dva, protivustavno je i pod tri, ekonomski je neracionalno.Pre svega nepravedno je, zato što ove ljude koji su te stanove kupili dovodimo u neravnopravan položaj, u položaj znači, gori od svih drugih građana Republike Srbije. Svako od nas 250 stana koliko ima u sopstvenom vlasništvu može da proda a naravno da može da ga izda, ukoliko želi da živi u nekom drugom mestu, ukoliko mu neki stan više odgovara. Možemo da se ponašamo onako kako želimo, prema svojoj svojini. Ti ljudi su te stanove, znači, dobili i platili su, subvencionisano, ali su ih kupili. Iz to razloga to je nepravedno prema njima da njima ograničavamo njihovo pravo svojine.Drugi razlog, to je protivustavno jer Ustav kaže u članu 21. i članu 58, zabranjuje diskriminaciju građana, znači, da jednima nešto dozvoljavate a drugima zabranjujete i garantuje pravo na imovinu i to je povređeno ovde.I konačno, ovo je ekonomski neracionalno, jer mi duboko verujemo da svako najbolje za sebe zna kako da upravlja svojom imovinom. Ukoliko ti ljudi žele da izdaju stan koji su kupili i da se presele u veći, pa da doplate ili u manji, pa da ostvare neku ekonomsku dobit, to je pametno. Ovde ima još jedna druga stvar na koju sam skrenuo pažnju. Ti ljudi mogu da dobiju prekomandu. Znači, vi ste pripadnik vojske koji je kupio stan u Novom Sadu, dobijete prekomandu u Niš, idete u Niš i živite u Nišu, a onda stan koji imate na primer u Novom Sadu, ne možete da izdate, ne možete da date svom rođaku, nekom koji vam nije bliži porodici da u njemu živi. To nije racionalno.Hajde to da ne radimo. Hajde da ne kažnjavamo ove ljude i ja vas zato molim sve da razmislite još jednom o ovom jer mislim da je ovo duboko nepravedno rešenje prema ovim ljudima. Hvala. Hvala vam gospodine Tataloviću što ste govorili o amandmanu.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik, gospodin Marijan Rističević.Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Podnosilac amandmana gospodina Rističević, prijavite se. Izvolite. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo, narodni poslanici ja i potpunosti podržavam ovaj zakon. Ukoliko želimo da imamo svoju vojsku, svoje organe bezbednosti a ne tuđe, ukoliko želimo da budemo dovoljno neutralni, a ne vojno neutralisani kao donedavno, ukoliko želimo da imamo dobro naoružanu kao donedavno, ukoliko želimo da imamo dobro naoružanu vojsku, a ne dobro razoružanu vojsku kao u vreme kada je načelnik Generalštaba bio jedan oficir koji je danas verovatno rezervni oficir, odnosno rezervni hrvatski časnik.Dakle, ukoliko želimo da imamo dobro naoružanu vojsku, da nemamo neutralisanu vojsku, onda moramo podržavati naše snage bezbednosti i stambeno ih obezbeđivati. Ne može svako da izdvoji 215 hiljade evra, ne može svako da ima dva stana na Vračaru, kao što su to imali za vreme bivše vlasti načelnici Generalštaba i tako dalje. Pa, ne znate ni odakle im tih 215 hiljada evra za taj stan, da li je to transfer novca iz NATO pakta, da li je … iz NATO pakta zato što ste dobro razoružali vojsku, zato što ste otpustili preko 30 hiljada vojnih lica iz vojske i tako je oslabili. Da li je to bila nagrada za to? Ja to ne mogu znati, ali je sigurno da ovi koji su ostali bez stana, koji nisu stambeno zbrinuti, nisu pravili takve greške, nisu bežali od rata, nisu bežali od eventualnih problema u bezbednosne zemlje i zaslužili su našu podršku, odnosno da na određen način dođu do stambene sigurnosti, da zbrinu sebe i svoju porodicu. Hvala Hvala vama.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Po amandmani, gospodin Filip Tatalović. Izvolite. Dame i gospodo, nastavićemo tamo gde smo stali. Zapravo, ja volim da se složim najviše sa drugom stranom. Ja se ovde u jednom delu potpuno slažem sa gospodinom Rističevićem, da apsolutno je dobro da imamo svoju vojsku i da svoju vojsku plaćamo kako treba, ali ova zemlja ima običaj nekada da se ponaša prema svojim građanima kao prema neprijateljima, a to zakonodavci često čine i uvek pokušavamo da nađemo neke načine da nekog sprečimo u prevari. Ovde posmatramo to da su ljudi svoje stanove izdavali ili davali na korišćenje nekom drugom kao prevaru, a ono što ja govorim, zašto smo protiv ovih amandmana, to nije pogrešno, na to ima pravo svaki poslovno sposobni građanin Republike Srbije.Zato se slažemo, gospodine Rističeviću, da potrebno je da pomognemo našim pripadnicima snaga bezbednosti da imaju svoje stanove, a ne da budu podstanari. To je u redu, ali hajde da im ne ograničavamo prava. Hajde da im damo da imaju prava kao svi drugi građani ove zemlje, a ne da budu drugorazredni u tom smislu da oni ne mogu da rade sa svojom imovinom ono što mogu svi drugi. Hvala vam.

dame i gospodo poslanici, gospođo Tabaković, uvaženi ministri, ne može da se prihvati ovaj amandman iz razloga koje je definisao sam zakon, osnovni zakon iz 2018. godine. Ovo što mi sada i danas imamo na dnevnom redu je upravo unapređenje uslova za korisnike i za buduće vlasnike stanova iz struktura bezbednosti, a ovo o čemu pričaju poslanici iz opozicionih stranaka su jednostavno konkretni slučajevi koji su učeni u praksi i zbog toga i menjamo ovaj zakon.Moram da napravim jednu malu digresiju, dozvolićete mi gospođo Raguš, i sami ste svedok tog vremena,

1999. godine, mi smo nažalost u Srbiji pod bivšim režimom imali situaciju da imamo ogromne kolone vojnih beskućnika. To je bilo zaista tragično, poražavajuće za te ljude, za časne vojnike, oficire, za njihove članove porodica, koji su tumarali od nemila do nedraga, dolazili su i u moj Kragujevac, u čitavu Šumadiju, u Raču kragujevačku, u Aranđelovac i jednostavno ljudi nisu imali podršku ni od koga. Da li možete vi da zamislite da su mnogi od njih školovali svoju decu, u nekim privremenim smeštajima, u kasarnama, u kasarnama koje su postale smeštajne jedinice jer je tadašnji vojni vrh i načelnik Generalštaba uništio vojsku i onda smo imali situaciju da su ti ljudi stanovali upravo u tim objektima, jer vojske više nije bilo, ukinuti su čitavi garnizoni.Došli smo u situaciju da je politikom Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića kao onoga koji brine o odbrambenoj moći naše države, ministara koji su se menjali do skoro ministra Vučevića sadašnjeg premijera sada ministra Gašića i svih njihovih prethodnika učinjeno ono što je bilo najpravičnije i što je bilo najnormalnije za ljude koji su branili ognjišta našeg napaćenog i najstradalnijeg naroda, pa su eto tako u Kragujevcu zahvaljujuću ovom zakonu o čijim izmenama danas govorimo ljudi dobili posle više decenija čekanja i odrastanja svoje dece, mnogi su dakle došli sa decom u kolevkama, a ta deca su u međuvremenu školovana i dobili svoju decu posle 2018. godine, svoj smeštaj, što bi se reklo krov nad glavom ispravili smo tu veliku nepravdu.Pored toga, što su mnogi od njih proganjani, mnogi od njih, zahvaljujući takvoj politici koja je bila protiv interesa Srbije stradali i vi sami znate na razne druge načine i dobijali ogromne kazne zato što su branili svoj narod sada su došli u situaciju da zahvaljujući Vučiću i ovoj politici i ovoj Vladi dobiju svoj smeštaj.U kakvoj je sve to primera radi napravljeno osam stambenih jedinica sa po 108 stanova za pripadnike Snaga bezbednosti, aktivno učestvovao i grad na čelu sa tadašnjim gradonačelnikom i sadašnjim Nikolom Dašićem i da je imao takođe odgovornost takođe za tu situaciju, koju nam je ostavio bivši režim, pokazuje činjenica da smo jedno kompletno naselje, odnosno deo naselja Denino Brdo opredelili za izgradnju tih stanova.Grad Kragujevac je učestvovao sa preko 500 miliona dinara opremanja, što te celine i komunalne infrastrukture, a čitav projekat je naišao na veliko odobrenje upravo tih ljudi iz jednog od najvećih Udruženja vojnih beskućnika koji su konačno dobili svoje stanove.Zašto ne želimo da se u buduće desi bilo kakav vid zloupotreba? Upravo zbog toga što je namera države i samog predsednika Aleksandra Vučića, kao vrhovnog komandanta koji je učinio mnogo zajedno sa Vladom Republike Srbije na snaženju odbrambene moći, na jačanju naše Vojske, da ubuduće svi ti ljudi, mladi oficiri koji se školuju, profesionalni vojnici, pripadnici snaga naše policije, imaju sigurnost i da znaju da će pre svega, po ceni koja je izuzetno prihvatljiva i koja je daleko i višestruko niža od tržišne cene stanova kao u Kragujevcu, tako u Kraljevu, Vranju, Novom Sadu i drugim gradovima, da budu dodatno stimulisani, da se uključe u sistem snaga bezbednosti kako Vojske tako i policije, kako bismo za buduće generacije braneći slobodu i nezavisnost Srbije, jačajući Vojsku, našu odbrambenu industriju nabavljajući sve ono što u budućnosti treba za naše vojne i odbrambene snage dali i njima i njihovim porodicama sigurnost da neće više nikada niko kao što je to radio taj režim koji je slušao diktate od onih koji nisu želeli dobro Srbiji da ih ostavi na ulici, da ostavi njihovu decu i njihove unuke.Zbog toga je veoma važno da u danu za glasanje prihvatite ove izmene i dopune predloga ovog zakona, ja sam apsolutno sigurna da će i druge kategorije o čemu se i te kako govori i u politici i stimulisanja pre svega rađanja dece i pomaganja majkama koje sada kroz projekte drugog ministarstva na čijem čelu je gospodin Starović koji gospođa Stamenkovski, dobijati dodatnu pomoć da dobiju svoj krov nad glavom, jer mi činimo sve da imamo ljude o kojima brinemo, ljude koji su nama dali poverenje da vodimo odgovornu politiku, politiku koja će da obezbedi budućnost budućim generacijama, deci koja će ovde ponosno da odrastaju u Srbiji koja je jaka, ekonomski prosperitetna, koja je slobodna, koja samostalna i koja je ponosna, na sve ono što su nam ostavili naši preci.Hvala

ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Po amandmanu, gospodin Filip Tatalović. **Filip Dame i gospodo, ja volim lep patriotski govor kako smo malopre čuli svi ostali, i to je vrlo lepo i volimo rađanje srpske dece, međutim samo bih da podsetim građane Srbije, da izmenama zakona koje Vlada danas predlaže ograničavaju se prava pripadnika SB koji su kupili stanove, ne samo da se ograničavaju prava, nego se dozvoljava opcija da se njima stanovi oduzmu i to se ovde pravi varijanta da im se stanovi mogu oduzeti bez ikakve opomene, pa iz tog razloga ako već stojite iza ovog rešenja i gde smatrate da je zloupotreba to što neko sopstveni stan izdaje i od njega ostvaruje ekonomsku korist, onda vas molimo da mu ne oduzimate stan po automatizmu, već mu makar dajte opomenu, dajte šansu da stan sačuva. To je sve što vas molimo u ime pripadnika snage bezbednosti, do kojih vam je toliko stalo. Hvala. **Marina Hvala gospodine Tataloviću.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, docent dr. Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof.dr. Đorđe Pavićević, Natalija Stojmenović, doc. dr. Rastislav Dinića, Marina Mijatović i Bogdan Radovanović.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč po amandmanu Marina Mijatović. **Marina Mi smo u ovom amandmanu podneli predlog za uvođenje još jednog stava koji bi se ticao zaštite prava članova domaćinstva, jer kada čitamo ovaj predlog izmena i dopuna nije baš najjasnije da li bi pojedina prava ovih lica bila uskraćena, a najviše ona prava koja se odnose na njihova radna prava i zbog toga smo mi u ovom amandmanu predložili da se zabrana korišćenja ovog stana, za obavljanje delatnosti, ne odnosi na članove domaćinstva, dakle ne postoji nikakav ni pravni ni politički razlog da se članovima domaćinstva uskrate ova prava što bi značilo da je njima u potpunosti uskraćeno obavljanje nekih delatnosti, prijava prijava delatnosti na ovim stanovima, čak i ako mogu da obavljaju tu delatnost iz svojih stanova.Dakle, samo zbog toga što su oni članovi ovog domaćinstva oni ne bi bili u mogućnosti da obavljaju svoju delatnost, bili bi izloženi još jednom dodatnom trošku i morali bi da zakupe neki drugi poslovni prostor. Ono što je nama bitno i gde smo ovde napravili jedno ograničenje, jeste da takva vrsta delatnosti ne bi uticala i ugrožavala stanovanje vlasnika ovog stana.Mi stana.Mi smatramo da članovi domaćinstva ne mogu biti ograničeni u svojim pravima, da se na njih u potpunosti mora primeniti zakon o radu i da njima mora biti omogućeno da delatnost obavljaju u ovom stanu. Naravno, mi smatramo da treba u potpunosti zaštititi i prava

Hvala vama gospođo Mijatović, posebno jer ste govorili o amandmanu.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slavica Radovanović i Ana Eraković.Primili

U članu 1. stav 5. briše se. Vlada Republike Srbije i dalje nije uredila kriterijume po kojima se utvrđuje najnovija buduća ugovorena cena stana, kako za stanove koji su izgrađeni, a još nisu raspoređeni, tako i za stanove koji će se tek graditi. Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 25. maja 2018. godine, Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti po subvencionisanim cenama.Cilj je bio da se reši najveći broj nerešenih stambenih pitanja i potreba zaposlenih u službama bezbednosti, koji decenijama nisu uspeli da reše svoja stambena pitanja.Tada usvojenim izmenama predviđeno je da kupoprodajnu cenu stana na svakoj pojedinačnoj lokaciji određuje komisija koju obrazuje Vlada na osnovu uslova koje isto tako propisuje Vlada i koji će se propisivati za svaku konkretnu lokaciju, ali bez postojanja ranijeg ograničenja kupoprodajne cene stana u iznosu od 500 evra po kvadratnom metu.Od početka stupanja na snagu zakona pa do danas mi još uvek ne znamo ni koliko faza ukupno ima projekat, da li je prva faza uopšte završena, koliko ljudi je useljeno, koliko ima stanova koji stoje prazni i neuseljeni i na kojima su lokacijama, koji su razlozi i zašto se ne useljavaju, koja je izvođačka cena radov na kojoj lokaciji i ko i koliko nadoknađuje razliku, ko su bili izvođači radova, a ko stručni nadzor i slično.Na kraju, nisu ni propisani kriterijumi na osnovu kojih sudski veštak ili licencirani procenitelj procenjuje tržišnu vrednost stana u funkciji razlike između ugovorene i tržišne vrednosti stana koju neko treba da plati u slučaju kršenja odredbi ovog zakona.Prema tome, mi ni prvi ovaj zakon nismo uredili, ni prvu podelu, a krećemo u jednu drugu podelu. Hvala, gospođo Radovanović.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević i dr Dragana Rakić.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije,

da su se stanovi delili na osnovu nekakve aplikacije i brzih prstiju.Znači, pripremajući se za razgovor o ovoj izmeni zakona, čitajući dostupne izjave u medijima ljudi koji su pripadnici sektora bezbednosti, ja moram da kažem kao građanka

zaista onome kome je stan nužan i neophodan, na kraju se ispostavilo da su tu neki ljudi dobijali i drugi i treći stan i tako dalje.U svakom slučaju, mi iz DS pokušavamo nekako da popravimo ovaj loš zakon koji ste doneli 2018. godine, pa u tom smislu je i amandman koji mi predlažemo da posle rečenice: „Predmetnim aneksom naslednik stupa na mesto preminulog vlasnika stana“, da se doda nova rečenica: „Ako pripadnik snaga bezbednosti tokom obavljanja službenih poslova i aktivnosti bude ranjen ili zadobije druge povrede koje su proizvele konstatovano stanje invalidnosti od 50% ili više procenata, taj pripadnik snaga bezbednosti oslobađa se kreditnih obaveza za kupovinu stana koji je predmet ovog zakona, a ako dođe do povrede sa smrtnim ishodom, kreditnih obaveza oslobađaju se zakonski naslednici. Kreditne obaveze u ovim slučajevima preuzima ministarstvo kod kog je pripadnik snaga bezbednosti bio zaposlen“.Kako smo ovo obrazložili? Pa, jednostavno, ovim amandmanom popravlja se položaj onih pripadnika snaga bezbednosti koji se tokom obavljanja službenih zadataka nisu ustručavali da hrabrošću i nesebičnom plemenitošću, čak i po cenu žrtvovanja sopstvenog života, ostanu verni svojoj profesionalnoj zakletvi, potvrđujući svoju odanost Republici Srbiji.Dakle, verujemo da ovaj amandman zaista može da popravi položaj svih pripadnika ovih snaga bezbednosti u Srbiji.Hvala. Hvala, gospođo Rakić.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković-Topalović i Slobodan Petrović.Primili

Ovim amandmanom mi dodajemo da se utvrdi da pripadnik snaga bezbednosti dozvoljava korišćenje stana licima koja nisu članovi porodičnog domaćinstva vlasnika stana za novčanu ili drugu materijalnu naknadu u smislu ovog zakona.Naime, zakona.Naime, zakon mora precizno definisati šta znači korišćenje stana. Ovako rigidno postavljena odredba onemogućava vlasnika stana da u stan primi obolelog člana šire porodice kome je možda potrebna neka, a o kome nema ko da brine.Takođe, ako je vlasnik stana iz regiona gde je predviđeno rudarenje litijuma i devastacija tog područja usled eventualnih ekoloških incidenata koji su zaista realni, koji se stvarno mogu desiti, možda se suočimo sa potrebom hitne evakuacije stanovništva usled tih ekoloških incidenata, a ovako krutom odredbom se neki od pripadnika snaga bezbednosti onemogućavaju da iskažu svoju solidarnost i plemenitost.Dakle,

Poštovani, podneli smo amandman na član 2. predmetnog predloga zakona.Predlažemo da se član 2. predmetnog predloga zakona briše.Predlogom se određuje da će izbor ličnosti ovlašćenog licenciranog procenitelja ili pravnog lica koje obavlja poslove veštačenja biti određeno od strane investitora ili direkcije.Ovim putem se samovoljno, jednostrano od strane investitora ili direkcije određuje ličnost veštaka.U pokrenutim sudskim postupcima ukoliko među parničnim strankama nema saglasnosti o predloženom veštaku, sud vrši izbor veštaka sa liste stalnih sudskih veštaka kako bi veštačenje bilo nepristrasno, pa se na ovaj način jednoj strani omogućava da izabere ličnost veštaka, što dovodi u sumnju nepristrasnost veštačenja.Hvala. Hvala vama, gospodine Petroviću.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč ima podnosilac amandmana gospodin Rističević.Izvolite.

to.Jedan od prethodnih poslanika je rekao da sada pripadnici snaga bezbednosti dobijaju drugi, treći stan preko veze. Ja mislim da je ona trebala da pogleda malo više po svojoj izbornoj listi. Baš je trebala da pogleda po svojoj izbornoj listi, jer na njihovoj izbornoj listi ima tamo nekih bivših pripadnika snaga bezbednosti koji sada imaju hrvatsku putovnicu, koji na Vračaru imaju dva, tri stana, koji su od Vojske prvo dobili jedan stan od od 53 kvadrata, pa je onda Vojska prodala neko zemljište koje je bilo vlasništvo Vojske da bi mu kupila još jedan stan od 91 kvadrat, a onda se on nekako snašao, pa je preko Vuka Jeremića, odnosno CIRSD-a, kako se zvala njegova antivladina organizacija, koja je dobila novac od Patrika Hoa, a onda je postao investitor zgrade itd.Pripadnici itd.Pripadnici bivšeg režima treba prvo da pogledaju oko sebe, pa da vide kako su se delili stanovi, ali ne običnim vojnicima, već vrlo neobičnim oficirima.Hvala. Hvala vama.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade.Reč ima gospodin Filip Tatalović.Izvolite. Teško je posle ovakvih retoričkih bravura nastupiti, ali kao pripadnici bivšeg režima, doduše, nisam bio ni u jednom režimu. U Demokratskoj stranci sam od 2019. godine, dok mnogi pripadnici režima sede ovde, bivših, ali nema veze. Sada to na stranu.Ja samo želim da vas podsetim da vam je toliko stalo do pripadnika snaga bezbednosti da danas se zalažete za promenu zakona kojim ograničavate njihova prava, ograničavate njihovo pravo svojine, zabranjujete im da prime u svoj stan druge ljude i zabranjujete im da racionalno, kao što sam već rekao, koriste stanove u nekim situacijama kada je to više nego opravdano. Na primer, u slučaju prekomande, kada u stanu ne mogu da žive, šta onda da rade sa tim stanom? Jedino je racionalno da ga izdaju i da od njega imaju neki prihod.Iz svih tih razloga da se manemo ove cele sulude retorike oko toga, bivših režima i slično, nego da se bavimo ovim predlogom zakona koji je ispred nas. Šta je bolje, da ljudi mogu da koriste svoju svojinu potpuno slobodno, racionalno ili da im to pravo oduzimamo, optužujući ih da nekog varaju tako što koriste i izdaju, na primer, svoj stan, a žive u drugom stanu, koji im više odgovara? Eto, to je sve.Hvala. Hvala vama.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, dr Milica Marušić Jablanović, Dragan Jonić i Goran Petković.Vlada i Odbor za pravosudno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik gospođa Slavica Radovanović.Primili ste izveštaj nadležnih odbora, mišljenje Vlade.Da li podnosilac želi reč?Izvolite. **Slavica Radovanović** Hvala puno.U članu 2. kojim se posle člana 8. dodaju novi članovi 8a i 8b, u dodatnom članu 8b stav 1. tačke 2) i 5) brišu se. Smatramo da su ove odredbe neprecizne, a samim tim i neadekvatne. Najnovijim izmenama Zakona, konkretno članom 8, pošto je sadašnja praksa pokazala da je jedan broj pripadnika službe bezbednosti kupio ove subvencionisane stanove i dao ih pod zakup, kao najbitnije, predviđena je zabrana otuđenja, zabrana davanja stana u zakup, zabrana obavljanja poslovne delatnosti, zabrana omogućavanja korišćenja stana licima koja nisu članovi porodičnog domaćinstva, a sve u periodu od 10 godina od dobijanja stana, pri čemu se sve ovo upisuje kao teret na nepokretnost, odnosno zabeležba u javnim knjigama i bazama katastra. Oni koji su ranije imali zabeležbu zabranu otuđenja sada će morati da dopišu i ove najnovije dopune.Predviđena je dvostepenost u primeni ove odredbe. Prvo opomena, a zatim i raskid ugovora sa plaćanjem razlike u ceni ugovorene i tržišne cene stana.Pitanje kako i čime se utvrđuje okolnost izdavanja stana u zakup ili korišćenja stana od nekog ko nije član porodičnog domaćinstva, ispravama, izjavama, ugovorima, zakupom, kada znamo da se ništa od ovoga ne zaključuje, da se ne bi saznala prava pozadina, da bi se prikrile činjenice da je stan izdat u zakup, a i zbog izbegavanja plaćanja poreza, osuda kolega koji su ostali bez stana i dalje žive privatno, jer namera nije bila da neko profitira, već da pripadnici policije i službi bezbednosti reše svoja stambena pitanja? I, sada se Vlada setila da ispravlja krivu Drinu i to u momentu kada je očigledno da nema više sredstava za subvencionisanje izgradnje.Problem je takođe u tome ko je odredio najnoviju kupovnu cene stana od 1.200 do 1.600 evra po kvadratnom metru. Kupovina stanova po ovoj ceni biće najverovatnije dostupna samo visokim rukovodiocima i one koje nije zahvatio koeficijent iz 2015. godine, koristiću malo vreme grupe, a to je – kako policijskim službenicima objasniti da ovi funkcioneri žive u vilama, da se svaki dan menjaju uredbe, odnosno da nešto ne bude rezidencija da bi neko mogao bespravno da živi, odnosno da nema uopšte uslova da živi ni po kom članu zakona, ni po osnovu, nego zato što Vlada donese neku odluku, izmeni, jer se tako to nekome sviđa?Kada je u rezidenciji, koja se zova Jovankina rezidencija, ikada živeo bilo koji predstavnik, odnosno predsednik Narodne skupštine? Ja vas zato pitam da li će se i ova sramna odluka Vlade, koja se odnosi, da gospođa koja predsedava ovde i dalje koristi nešto što joj ne pripada, ući u zakup, a onda znamo kada se uđe u zakup po vrlo povlašćenim cenama se kupuju kvadrati stana? Sa ovim ovakvim stavom mi se vraćamo u prvobitnu akumulaciju kapitala koja je prošla pre mnogo godina i koja je bila aktuelna i važeća u 19. veku. Zato ja vas pitam dragi poslanici - kako ćete policajcima koji vas čuvaju, da objasnite da ne mogu da kupe stanove, a neko može da se baškari u vili od nekoliko i ko zna koliko miliona evra.

ali ja se izvinjavam, ja čitav život živim na Lekinom Brdu, tu sam rođena, tu živim.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Stanojević.Primili ste izveštaje nadležnih odbora,

kolege podnele sa sličnim primedbama, ja ću se osvrnuti samo na glavni momenat, a to je da mora da se utvrdi ipak, pošto tamo u zakonu piše da može da bude raskinut ugovor ukoliko predstavnik investitora ili Republike utvrdi da u tom stanu ne živi onaj na koga se on vodi, odnosno ko je dobio taj ugovor. To znači da, prvo, sam inspektor to može da radi na različite načine. Dakle, ne postoji način kako može da se utvrdi da li je to stvarno činjenično stanje ili nije tj. da li bi trebala da postoji tu neka komisija ili ne ili ne i ko je taj ko može da utvrdi to činjenično stanje zato što, ako imamo bilo kakav pravni proces, za to imamo sud. Ovde je to isključeno, pa je ostavljena mogućnost, kažem, predstavnicima investitora da takvu jednu odluku donesu i u tom smislu mislim da treba da se zaštite ljudi da, neko od familije, može da mu dođe ujak ili bilo, oni to takođe razmatraju kao da u tom stanu živi neko ko nema pravo da boravi u njemu. Dakle, ne prepoznaje se ta kategorija, znači, da li je to porodica ili članovi domaćinstva. Trebalo bi da bi da se precizira šta je to tačno.Druga stvar, mora da se utvrdi činjenično da li se to stvarno dogodilo, a da bi se to utvrdilo ne može to da uradi jedan čovek, nego mora da postoji neka komisija, mora da postoji neki zapisnik. Ako je stan Ako je stan izdat, mora postojati ugovor o zakupu tog stana, kao dokazni materijal da se to stvarno dogodilo. Slažem se sa onim što ste predložili, ako se to čak i dogodi, da mora postojati neko upozorenje, da li je to pismeno, da se čovek upozori da mora da odstrani taj problem da mu se ne oduzme pravo na taj stan, pošto je tu reč o policajcima, mladim ljudima kojima je principu perspektiva vezana i za taj posao, naravno i za taj stan. Toliko. Hvala. Hvala, gospodine Stanojeviću, posebno što ste govorili o amandmanu.Na član 2. amandman, sa ispravkom, su podneli narodni poslanici Srđan Milivojević i dr Dragana Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman sa ispravkom, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman dr Dragane Rakić i gospodina Srđana Milivojevića, sa ispravkom, postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Slavica Radovanović i zajedno mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić,

Poštovani, predlažemo da se član 3. navedenog Predloga zakona briše, jer termin korišćenje koji se upotrebljava u njemu vrlo je širok pravni pojam i pod njim se mogu podrazumevati mnogobrojne životne situacije, pa tako neko lice koristi stan i kada dođu u goste i kada angažuje majstora radi popravke na primer. Da li ovo znači da se kupcima uskraćuje mogućnost da ne smeju da pozovu nikog u goste ili prime majstora u stan? Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, dr Milica Marušić Jablanović, Dragan Jonić i Goran Petković.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč po amandmanu. **Slavica Radovanović** Član 3. briše se zato što nije dovoljno reći u skladu sa zakonom kada se zna da nema zakona koji ovo reguliše. Nije dovoljno reći samo u skladu sa zakonom kada se zna da nema tog zakona koji ovo reguliše, kao što se ne zna ni ko ispred investitora izgradnje, odnosno Direkcije za imovinu Republike Srbije istupa ispred korisnika stana na vratima nekog stana i sa kojim ovlašćenjem. Šta znači da nije na pravi način uređen sistem kontrole korišćenja stanova?Naravno da je u ovakvom mnoštvu nepoznanica počeo da buja ambijent za moguće zloupotrebe koje su prosto procvetale na svim lokacijama.Bez ikakve kontrole mnogi su od starta počeli sa izdavanjem dobijenih stanova u zakup, što je samo potvrdilo tvrdnju da je sistem raspodele bio nepravedan, da su kriterijumi za dodelu stana bili nikakvi, a da je kontrola ispunjenosti uslova za dodelu stana bila nepostojeća.Imajući u vidu veliki broj primedbi i negodovanja nakon prve podele stanova, mi još uvek nemamo objašnjenje po kom kriterijumu za raspodelu je izabran sistem „brzi prsti“. Zbog ovog modela oni koji su ga osmisli trebalo bi da odgovaraju, a ne da dobijaju nove, nekada i bolje funkcije u novim vladinim postavkama, jer nije ovo igra stolice u vrtiću, ovo je rešavanje ozbiljnih pitanja i ozbiljnih problema pripadnika bezbednosti.Ovaj sistem je postao u velikoj meri ponižavajući za mnoge koji su iz tog razloga i odustali od učešća u postupku dodele stanova, zato što se policijski službenici sa preko 20 do 25 godina staža takmiče sa nekim koji je tek u službu došao pre neku godinu, dve, sa nekim kod tek sada uči šta je delovodnik, neko ko decenijskim radom i sa višečlanom porodicom ne može da dođe do stana, mora da se takmiči sa nekim koji je politički tek došao i i sa nekim pripravnicima.Postavljalo se pitanje koja je mera i zasluga stambenih potreba nekoga ko je tek došao u službu i treba da se dokaže i nekoga ko je skoro pola ili ceo radni vek proveo baveći se poslovima koji svi znamo da su veoma zahtevni i rizični. Na član 3. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik gospodin Dragan Stanojević.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Da li neko želi reč?Možda podnosilac? (Ne.)Prelazimo na sledeći član.Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik dr Anna Oreg.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade.Da li se neko javlja za reč? (Ne.)Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik gospodin Marijan Rističević.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Podnosilac, gospodin Marijan Rističević. **Marijan su ovi iz stranke bivšeg režima učinili sve da se ponovo javim za reč. Oni govore o tome kako mi nekome želimo da oduzmemo stan. One stanove koje su im oni podelili mi ne možemo da oduzmemo, naprosto nije ih bilo. Za obične vojnike, policajce itd. kod njih stanova nije bilo. Bilo je za ove visoke oficire itd. pa prema tome treba da znaju da stanove koje mi delimo, delimo na osnovu toga što ekonomija zemlje može da podnese izgradnju i dodelu tih stanova. U njihove vreme privrede i ekonomija zemlje je u potpunosti bila propala.Još nešto. Vojska ne dobija samo, i policija, dobijaju stanove, dobijaju modernu opremu, dobijaju moderno oružje. Ponovo imamo avijaciju.

Hvala.Mislim da je na ovu temu manje više sve rečeno. Molim vas da podsetite neke poslanike šta je tema ovde. Tema je zakon koji je predložila Vlada i vladajuća većina, kojima se ograničavaju prava pripadnika službi bezbednosti, gde im se preti izbacivanjem iz stanova i slično, protiv čega se mi zalažemo. Nije ovde tema nikakvo oružje i ne znam o čemu je pričao gospodin. Molim vas, objasnite mu to. **Marina Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević i dr Dragana Rakić.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Doktor Dragana Rakić o amandmanu.Izvolite. Još jedan amandman koji je podnela DS glasi – Kontrolu korišćenja stanova vršiće investitor izgradnje, odnosno Direkcije najmanje jednom u toku kalendarske godine u skladu sa zakonom. Kontrola korišćenja stanova sprovodiće se i u vreme održavanja redovnih i vanrednih izbora. Ukoliko se utvrdi da se u stanu nalaze prijavljeni fiktivni birači ili se utvrdi postojanje kol centra kojima se vrši promocija određene političke stranke ili kandidata na izborima u cilju prekrajanja izborne volje automatski se stiču uslovi za raskid ugovora o kupovina stana pod povoljnijim uslovima. I obrazloženje koje ide uz to.S obzirom da od 2014. godine svedočimo teškim kršenjima izbornog zakonodavstva, a da su u ove aktivnosti bili uključeni i pojedini pripadnici bezbednosnih službi, ovim amandmanom se otklanja takva protivzakonita mogućnost.Još jednom da napomenem da sam kao pripadnica sektora kulture duboko šokirana i iznenađena upravo činjenicama kojima sam i danas ovde svedočila, a to je da je ovaj sistem raspodele stanova iz 2018. godine bio duboko loš i da u stvari nije bilo nikakvog sistema, da tu nije bilo nikakvih kriterijuma, nego neverovatno da su o dobijanju stana odlučivale brzina prstiju.Zaista sam šokirana da se ozbiljne životne stvari, kao što je rešavanje stambenog pitanja danas rešavaju tako što ako ste brzi, ako imate kompjuter sa dobrim internetom, vi ste onda bliže tom stanu.Tako da, naš narod kaže – što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Iako smo se mi iz DS zaista potrudili da amandmanima popravimo ovaj loš zakon, nisam sigurna koliko smo u tome uspeli. Hvala. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Da li neko od podnosilaca želi reč? (Ne.)Na član 3. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, docent dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Đorđe Pavićević, Natalija Stojmenović, docent dr Rastislav Dinić, Marina Mijatović i Bogdan Radovanović.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Jedna od podnosilaca, gospođa Marina Mijatović.Izvolite. Mi smo podneli amandman da se zameni reč – jednom – dva puta, da ova kontrola bude dva puta godišnje, s tim što bi trebalo da budu jasni i precizni uslovi za ovu kontrolu, jer ako postoji realna i objektivna namera zakonodavca, odnosno da se spreči zloupotreba prava na kupovinu stana po povoljnijim uslovima, smatramo da bi ova kontrola morala da bude mnogo jasnija, mnogo detaljnija i mnogo objektivnija.Dakle, iz ovog Predloga zakona se ništa od toga ne vidi, pa samim tim sumnjamo uopšte i u nameru što se tiče ove kontrole da li bi ona mogla biti sprovedena na ovaj objektivan način. Hvala. Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović.Primili

navedenog Predloga zakona glasi – postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani, okončaće se u skladu sa Pravilnikom o uslovima pod kojima se vrši raskid kupoprodajnog ugovora, kao i način utvrđivanja i isplate tržišne cene preostale vrednosti stana za pripadnike snaga bezbednosti.Predloženim zakonom o izmenama se krši zabrana retroaktivnosti, što je u suprotnosti sa članom 197. Ustava Republike Srbije. Nije posebno obrazloženo koji su to opšti interesi da bi se smatrala u konkretnom opravdana primena retroaktivnosti.Poštovana predsedavajuća, ja bih vas zamolio s obzirom da se držim amandmana za razliku od nekih prethodnih govornika i kolega iz SNS, da Poslovnik o radu Narodne skupštine primenjujete jednako za sve i da u toj situaciji opominjete

Zahvaljujem.Taman kada želim da prekinem da se javljam, oni me opet motivišem da se prijavim.Dame i gospodo narodni poslanici, da bi jedan vojnik bio zadovoljan, on mora da bude dobro opremljen, da se dobro hrani, da dobro vežba, da ima moderno naoružanje itd.U naše vreme mogu da dobiju i stan. U njihovo vreme su dobijali samo otkaz. Ono - 30 hiljada vojnika izbrisano i prava je šteta što nisu ostali u sistemu, verovatno bi sada kod nas dobijali stanove. Ali oni su ih eliminisali, recimo, 63. padobranska brigada, sveli su je na bataljon.

Recimo, nabavili smo FK sisteme raketne, nabavili smo nove tenkove, helikoptere, novu pešadijsku opremu, imamo nebrojano artiljerijskog oruđa, haubice itd, proizvodimo, izvodimo oružje, kupujemo oružje. U njihovo vreme jedina privilegija je bila što je načelnik Generalštaba bio član nekog saveta NATO pakta, što je bilo u vojsci zabranjeno, ali, eto, to je ono što su oni postigli za vreme njihove vlasti. Hvala. član 6. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici mr. Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.S obzirom da se niko ne javlja za reč, na član 5. amandman je podneo narodni poslanik, gospodin Marijan Rističević.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Da li podnosilac amandmana želi reč?Gospodin Slobodan Petrović o amandmanu. Izvolite. Član 5. navedenog Predloga zakona - danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o uslovima pod kojima se vrši raskid kupoprodajnog ugovora, kao i načinu utvrđivanja i isplate tržišne cene preostale vrednosti stana za pripadnike snaga bezbednosti. Predlažemo da se ovaj član navedenog zakona briše, iz identičnih razloga kao i član 4, jer se predloženim Zakonom o izmenama krši zabrana retroaktivnosti, što je u suprotnosti sa članom 197. Ustava Republike Srbije, jer nije posebno obrazloženo koji su to opšti interesi da bi se smatrala u konkretnom opravdana primena retroaktivnosti. Sugestija, kao i po prethodnoj tački.Vi, gospođo predsedavajuća, i dalje ne uzimate u obzir to što se neki od govornika ne drži predloženog amandmana i obrazlaganja istog. Ja vas molim da podjednako primenjujete Poslovnik o radu Skupštine na sve narodne poslanike. Hvala.

javila sam se i dok je tekla rasprava o visini takse za RTS, ali niste primetili moju prijavu, a i propustili ste da shvatite da imam pravo na repliku, pošto je socijaliste pominjao govornik. Ali, nema veze, pretpostavljam da nas je sve zajedno stigao umor od ovog besmisla. Kada to kažem, potpuno svesno govorim.Ukoliko nas u ovom trenutku slušaju pripadnici bezbednosnih snaga, pretpostavljam da se jako raduju. Ono što mene šokira, a imam dosta dugo pamćenje, jeste - odakle ova naknadna briga za pripadnike snaga bezbednosti? Ja, nažalost, pamtim neko vreme kada su pripadnici snaga bezbednosti,

pa su izručivani tribunalima, pa su optuživani za ratne zločine i tako dalje i tako redom.Ne vraćam se ja na to vreme zato što mislim da ga je bilo ko zaboravio, nego zato što ne mogu da shvatim da u ovoj fazi kada napokon imamo zakon koji možda nije idealan, ja se potpuno slažem, o njemu treba razgovarati na različite načine, ali ne selektivno, ne politikantski, iako je donet kad je donet i kažete da ima svoje mane.Pažljivo sam slušala obrazloženja svih amandmana koje ste podneli, pošto SPS nije imala amandman na ovaj zakon, jer zaista mislimo da je važno da pre svega ti ljudi spokojno žive i da znaju da su im porodice zbrinute i ovo je sigurno samo jedan mali deo koji će biti obuhvaćen. Sigurna sam da mora država Srbija da izdvoji više i i sredstava i posvećenosti pre svega za ove ljude. Ali, banalizacija na način da li će oni moći da prime nekog rođaka, pa neće moći ako je rođak bolestan, pa, ja vas molim, vređa intelekt svih građanki i građana Srbije, svih nas koji smo u sali i svih ljudi koji su potencijalno konkurisali, iako, slažem se potpuno, nisam ni ja bila najsrećnija tom varijantom brzi prsti. Možda ja ne razumem do kraja, nije ni važno.Hajde važno.Hajde da danas, ako bar imamo dovoljno savesti, kažemo - dobro, ove izmene zakona jesu važne. Sigurna sam da je dolazilo do zloupotrebe, to je tako u maniru nas. Sigurna sam da su izmene zakona napisane sa jednom velikom dozom svesti da li se desila zloupotreba? Sigurna sam da je bilo nepravde u toj raspodeli koja se dogodila i da je ovo način da se ipak neke stvari poprave. Hajde da u tom kontekstu razgovaramo i ubuduće, ne zloupotrebljavajući ove ljude ili bar ne tražeći da im se dopadnemo bez argumenata.Potpuno se slažem s jednim amandmanom i žao mi je što on možda nije naišao na razumevanje, a to je da posebni uslovi postoje za sve one pripadnike koji su povređeni, ne daj bože ranjeni ili ne daj bože stradali, naročito u ovim okolnostima kada nam se to, potpuno je neočekivano, dešava u miru usred Srbije.Ja sam gotovo ubeđena da ćemo o ovim pripadnicima razgovarati i ubuduće, da je ovo samo jedan od izmena zakona i da ćemo pre svega opredeliti malo više sredstava, što nije lako, i znam da budžet Republike Srbije ne može da podnese sve ono što bi bile želje svih nas za sve ugrožene ljude. O tome je govorio moj kolega Uglješa Marković u načelnoj raspravi, koje su sve to kategorije koje bi trebalo da budu obuhvaćene ovakvim jednim benefitom, da ja kažem, ili kako god, pomoći države koju zaslužuju zato što stoje na nekom braniku koji ne vidimo, u priličnom smo luksuzu u odnosu na sve njih.Čvrsto verujem da ta ideja neće da ostane na ovoj polemici koja se dogodila u Skupštini i očekivala sam nekako glasniju priču od onih koji nam se zaklinju kako su ultralevičari i borci za neka jednaka prava. E, meni se čini da su ove izmene zakona baš to, težnja da se dođe do jednakih prava ili bar do one pravilne i pravedne raspodele kome od pripadnika, pod okolnostima da to ne mogu biti svi, treba da pripadnu ovi stanovi po daleko povoljnijim cenama. Da li tržišna cena, i o tome se ovde govorilo, jeste visočija od one početne u prvoj verziji zakona? Pa, jeste, i logično je da jeste, jer se situacija na tržištu, i to dramatično, promenila od 2018. godine do danas, pa je sasvim očekivano, ali je ipak cena od 1.200 do 1.600 evra po kvadratu u odnosu na aktuelne cene u državi Srbiji, ja bih rekla, više nego povoljna i prihvatljiva.Socijalistička partija Srbije će svakako u danu za glasanje podržati ovaj zakon, i tome sam govorila i u načelnoj raspravi, smatramo ga iznad svega važnim kada je u pitanju ovaj dnevni red, za nijansu manje važnim od deklaracije o kojoj smo takođe govorili i radovaću se da u svim nekim budućim vremenima kao odgovorni poslanici, evo, baš na ovakav način razgovaramo o predlozima zakona, pa da imamo i amandmane koji su iz redova opozicije očigledno smisleno napisani i kao takvi prihvaćeni. Ovo pokazuje da u svima nama postoji još uvek, iako se ne ostavlja takav utisak, jedna doza svesti da govorimo o važnim temama u ovom parlamentu. Hvala vam.Ovo Hvala vama gospođo Paunović.Na član 6. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici mr. Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Jedan od podnosilaca gospodin Slobodan Petrović. Član 6. Predloga zakona glasi – ovaj zakon stupa na snagu od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Predlažemo da se član 6. Predloga zakona briše iz razloga što su predložene izmene i dopune zakona u suprotnosti sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima kao i sa Ustavom, te nema mesta usvajanju ovog zakona, a posebno ne njegovom stupanju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Nema nikakvog opravdanja za proširivanjem ograničenja kupaca. Hvala. Hvala vama.Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik gospođa Slavica Radovanović.Podnosilac amandmana, gospođa Radovanović, izvolite. Hvala.Zakon može da stupi na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi koji moraju biti utvrđeni prilikom njegovog donošenja.Međutim, Vlada i dalje nije uredila ono što je najosnovnije, a to su kriterijumi po kojima se utvrđuje najnovija buduća ugovorena cena stana, kako za stanove koji su izgrađeni, a još uvek su neraspoređeni, tako i za stanove koji će se tek graditi, ako se uopšte više budu i gradili. To što je ovaj teret prebačen na Komisiju, predstavlja pogrešan put, jer je ovde reč o subvencijama i to subvencijama koje idu na teret budžeta javnih prihoda, pa je stoga i uređenje troškova strane ovog pitanja svakako u nadležnosti Vlade.Takođe, nisu i dalje uređeni kriterijumi po kom osnovu i po kojim uopšte pravilima će se dodeljivati stanovi kako bi svi pripadnici policije bili zaista oni koji su ugroženi zastupljeni, a ne po tom nesretnom sistemu brzih prstiju.Na osnovu svega stiče se utisak da je Vlada donela propis kojim o otklanja nešto o čemu je morala da razmišlja još u početku, ali da je opet napravljeno sve nedovršeno i neprecizno, i to tako da me opet tera ponovo da razmišljam, da li nama propise radi služba koja ne zna dobro metodologiju izrade zakona i podzakonskih akata, što je baš čudno, jer postoji jedna mala knjižica na tu temu koju je izdala sama Vlada, ili neko ko namerno ne želi da stvari učini jasnim i preciznim.Zato nema mesta usvajanju ovakvog zakona, sve dok se ne urede predložene izmene koje su ovde i sve dok se ne utvrde kriterijumi i o ceni stana, i o načinu podele, odnosno, dobijanju stana.Narodni pokret Srbije će glasati samo za one zakone koji idu u korist svih pripadnika policije i to uvek kada se govori o pitanju poboljšanja uslova i rada policije. Znamo koliko je ova kategorija za celu našu državu.Zato na kraju zaista, želim da se osvrnem na dva poslednja nemila događaja, zaista, mi ovde smo videli ministra unutrašnjih poslova koji je o svemu pričao, ali nikako o bezbednosti policajaca. Nijednog momenta nam nije rekao da li su urađene analize, ova poslednja dva događaja? Da li su urađeni neki pripremni, dopunski akti, izmene postojećih akata, uvedene nove obuke kojima će se dati instrukcije policajcima kako najbezbednije, kako najsigurnije da postupaju kako bi zaštiti, prvenstveno sebe, kada ulaze u intervencije?Kako mislite da se građani osećaju sigurno, kada su policajci izloženi ovakvim napadima, a povratne informacije o njihovoj većoj zaštiti nemamo? Ide se u kontrole danas, ne ide se u kontrole, dragi rukovodioci MUP-a, ide se u instruktivne delatnosti, kako spasiti policajca i kako spasiti svaki Ne dozvoliti da nam policajci ginu kao glineni golubovi na ulici od strane ekstremista koji nikako ne bi smeli da uđu u ovu državu.Zato hajde da zaštitimo policajce, hajde da zaštitimo njihovu sigurnost, hajde o tim policajcima da pričamo, njima da damo stanove i njih da usrećimo, a ne političke i rukovodioce koji svakako, to ne zaslužuju. Hvala uvažena predsedavajuća.Koleginice Radovanović, proveli ste životni i radni vek u MUP, ako se ja ne varam, a ne varam se. Fascinirana sam završnicom vašeg izlaganja, samo što je ono nažalost demagoško.Sada ja vas pitam, pošto o tome znate više nego ja, kako je moguće da nijednom rečju, a kamoli sa toliko žara niste štitili prava pripadnika MUP koji su 2000. godine i 2001. godine penzionisani po sili zakona u svojim najboljim godinama. Ti ljudi bi danas imali red veličine između 50 i 60 godina i još uvek bili potencijalni korisnici jednog ovakvog benefita?Kako je moguće da danas kažete da vam ministar MUP nije podneo izveštaj o tome šta se desilo u poslednja dva tragična slučaja? I, kako je moguće da zaista kao profesionalac koji dolazi pre svega iz MUP Srbije smatrate da treba naglas izneti detalje, pre završetka konačne istrage ovako dva tragična događaja? Da li je moguće da danas mislite da odgovornost za nažalost dva tragična slučaja u Srbiji u proteklih nekoliko dana snosi ministar MUP ili još gore ako sam vas dobro razumela, da li je moguće da ste nam objasnili da treba pripadnike MUP, odnosno policajce edukovati kako da zaštite sebe da bi zaštitili građane? Ja koliko shvatam, to su ljudi koji su završili školu da bi bili policajci.Ako ovo nije bilo teatralno završavanje ovakve tačke dnevnog reda, onda vas molim da mi dodatno pojasnite, evo, ostavila sam vam prostor za repliku, ja ću prihvatiti da sam ja i ograničena i glupa i da ne poznajem taj sistem, ali mi iz racionalnog ugla objasnite šta ste tačno probali da nam kažete da bih mogla da vam se izvinim na kraju ako budete u pravu.